Я прошу запросити всіх народних депутатів у зал і приготуватись до голосування.

Отже, прошу взяти участь у реєстрації. Прошу зареєструватися. Будь ласка, реєструємося.

16:04:45 Зареєстровано 365 народних депутатів. Вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Колеги, я прошу уваги зараз у залі. Будемо вважати, що у нас до обіду було бойове злагодження, а зараз ми зможемо ефективно і дієво працювати. Зараз у нас блок питань другого читання, серед них питання: проект Закону про безпечність та гігієну кормів, це питання євроінтеграційне, яке необхідне для виконання виконання наших зобов'язань; це є проект Закону про публічні закупівлі, теж проект закону, який потрібний для виконання програми по євроінтеграції; Закон про парковки; Закон про кредитний реєстр Національного банку України. І, колеги, якщо ми будемо працювати злагоджено, ми зможемо цих чотири закони пройти. З них найбільша кількість правок – це Закон про парковки, там 345 правок. Наступні закони мають мінімальну кількість відхилених правок, зокрема про гігієну кормів всього три відхилені правки, а про публічні закупівлі всього вісім відхилених правок. Тому моя пропозиція полягає в тому, щоб ми змогли змобілізуватися. Першим я поставлю з цього блоку питання про паркування транспортних засобів. Це питання важливе для міста Києва, особливо зараз, коли ми бачимо снігопади. Під час обговорення правок ми зможемо змобілізуватися, а потім пройти євроінтеграційні закони, які насправді дуже короткі. Приймається така логіка, колеги? Тому я прошу зараз під час обговорення правок провести остаточні політичні консультації, відставити протистояння і протиріччя, щоб ми змогли приймати позитивні і важливі рішення. І тому, колеги, я прошу всіх приготуватися до роботи. хочу ще нагадати, що ми маємо сьогодні прийняти календарний план на наступне пленарне засідання, і для того теж буде важливо, щоб ми провели обговорення і змогли прийняти необхідне рішення.

під час прийняття рішень до календарного плану буде пропозиція від делегації нашої Парламентської асамблеї, у нас другий січневий тиждень, колеги, другий січневий тиждень накладається на засідання делегації Парламентської асамблеї. І це ставить під ризик повноцінну роботу другого тижня. Нагадаю, у нас перший тиждень передбачений 16, 17, 18, 19 січня, а другий передбачений відповідно з 22 січня. Це накладається нам на засідання Парламентської асамблеї.

Ви, колеги, всі знаєте, яка зараз є складна ситуація і наскільки важливою і відповідальною є робота нашої делегації, щоб не допустити повернення делегації Російської Федерації. І я думаю, що Верховна Рада України має піти назустріч проханню нашої делегації і перенести другий січневий тиждень. Але про це ми будемо говорити, коли буде йти питання календарного плану. А зараз, я нагадую ще раз послідовність, яка визначена порядком денним, щоб ви могли провести консультації. Спочатку проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів, всього 345 правок, з них 170 відхилених. Наступним буде питання 2845, це проект Закону про безпечність та гігієну кормів, там всього три відхилених правки. Після того я ще раз поставлю на голосування пропозицію включення в порядок денний сесії проекту Закону 6675, лишень включення в прядок денний сесії, без розгляду, лишень включення. Після того ми зможемо перейти до 4738-д про публічні закупівлі, там всього 43 правки і вісім з них відхилених, це теж 10 хвилин. І, я сподіваюся, що ми зможемо дійти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 там 25 відхилених правок. Отака логіка, ми цілковито зможемо встигнути її пройти. Зал підтримує Голову Верховної Ради України? Підтримує зал. І тому переходимо до проекту Закону 5364, і я запрошую до доповіді представника Комітету з питань правоохоронної діяльності Антона Геращенка для доповіді проекту Закону 5364. Будь ласка, пане Антон. Доброго дня, шановні народні депутати! Доброго дня, шановний головуючий! Доброго дня, шановний український народ! На ваш розгляд у другому читанні виноситься законопроект 5364 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реформування сфери паркування транспортних засобів. Цей проект закону розроблений з метою провадження в Україні комфортної, цивілізованої системи паркування транспортних засобів, що базується на європейській практиці та збалансовує інтереси місцевої громади та автомобілістів. Проект серед іншого передбачає створення законодавчого механізму невідворотності покарання і відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів шляхом запровадження фотозйомки, відеозапису правопорушень. Інспекторам з паркування, посадовим особам органам місцевого самоврядування надається право притягати до відповідальності порушників правил зупинки, стоянки автомобілів у межах відповідного населеного пункту та здійснювати тимчасове затримання автотранспорту шляхом евакуації для доставки на зберігання на спецмайданчик за умови, що розміщення транспортного засобу суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху. Передбачається прив'язка розмірів штрафних санкцій за порушення правил паркування до вартості однієї години паркування у двадцятикратному розмірі. У реєстрі власників транспортних засобів, держателем якого є МВС, передбачено створення окремого поля "належний користувач". Таким чином у випадках, коли власник і водії є різними особами, штраф отримуватиме належний користувач, відомості про якого внесено до реєстру. Відповідальність юридичних осіб замінено на відповідальність керівника юридичної особи статтею 265-2 про евакуацію транспортних засобів поліцейськими, уніфіковано статтею 265-4 "Евакуація інспекторами з паркування". Встановлена відповідальність інспекторів за паркування, за взяття грошових коштів у якості оплати, а також оплати штрафів. При підготовці законопроекту (реєстраційний номер 5364) до розгляду у другому читанні до комітету надійшло 345 пропозицій від суб'єктів права законодавчої ініціативи, які опрацьовані та внесені в порівняльну таблицю. Враховано 175 пропозицій народних депутатів, 170 пропозицій відхилено, всі обґрунтування щодо відхилених поправок зазначені в порівняльній таблиці. Виходячи з вище вкладеного, Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реформування сфери паркування у другому читанні і в цілому як закон України. Прошу визначатися і прошу проголосувати без поправок за основу і в цілому. Дякую. Прошу залишатися на трибуні. І я попрошу авторів правок, щоб ми швидко і ефективно змогли пройти розгляд цього законопроекту. Отже, традиційно, я буду називати ці правки, які відхилені, а автори будуть говорити, чи вони наполягають.

Андрій Помазанов, фракція "Народний фронт". Шановні колеги, мій виступ стосується правки 9-ї, в таблиці написано, що вона врахована частково. Я хочу трошки тут додати корегувань, вона не врахована абсолютно. Тому в принципі я би попросив представника, який виступає зараз на трибуні, і представників комітету якось при підготовці документів до другого читання або коректніше, або більш правильно готувати таблицю. Оскільки моя правка стосувалася того, щоб відповідальність юридичну несла особа, яка зараз якраз керувала транспортним засобом, а не власник. В кінцевій редакції взагалі нічого цього не враховано, тобто, якщо ти власник машини, якщо на ній хтось поїхав інший, керував нею, десь неправильно припаркував, то відповідати все одно буде власник. Не важливо, яким чином це все було здійснено, і без доведення вини, власне, це буде відбуватися. Тому я зараз не наполягаю на голосування, просто прошу того, щоб, власне, компетентніше готувалась таблиця до другого читання. Дякую. Рухаємося далі, якщо не наполягаєте. Корчик, 16-а. Не наполягає. Помазанов, 18-а, не наполягаєте? Якщо будете наполягати, пан Памазанов ще на якійсь поправці підніміть руку, будь ласка, тому що тут ваших багато поправок. На 18-й, будь ласка, мікрофон, Помазанову. Андрій Помазанов, фракція "Народний фронт". Шановні колеги! Я розумію, що закон не потрібно затягувати в часі, я в подальшому не буду наполягати на своїй правках, але хочу зазначити на одному, що сьогодні, дійсно, парковка в місті Києві, якщо ми беремо, наприклад, у столиці є доволі ускладнена. І сьогодні ми бачимо цих паркувальників, які, власне, не відрізняються особливими інтелектуальними здібностями і сьогодні цим законопроектом, ми хочемо, як на мою думку, зробити цих високоосвічених людей інспекторами, які будуть штрафувати всіх начебто за неправильне паркування. Я вважаю, що це є неправильним, я вважаю, що це повинні бути люди, які все ж таки мають відношення до органів правоохоронних, а не просто якісь люди в якихось жилетках оранжевих чи іншого кольору. Тому, шановні колеги, я прошу перед голосування дуже уважно продивитися всі нормі законопроекту до другого читання. Дякую. Зрозуміло. Ми не голосуємо, ми рухаємося далі після 18 поправки. Дякуємо за ваше роз'яснення, шановний пане Помазанов. Колєсніков, там наступні ваші поправки. Народний депутат Колєсніков, не наполягаєте? Вдячні за конструктив. Олена Сотник? Ще немає. Там є її поправки. До ваших Левченко ми ще не дійшли поправок, я уважно слідкую за вашими поправками завжди. Юрій Береза. Не наполягає.

Пропозиції щодо запровадження адміністративної відповідальності за несплату вартості послуг з користуванням майданчиком для платного паркування, є недоцільна така пропозиція. Оскільки виконання обов'язку сплатити вартість послуг з користування майданчиком для платного паркування має забезпечуватися цивільно-правовими способами, до яких можуть належати, наприклад, штраф або пеня. Бо, якщо запроваджувати такий підхід, що за несплату користування треба адміністративну відповідальність, то тоді давайте встановлювати адміністративну відповідальність за несвоєчасну сплати квартплати, послуг з енергопостачання, теплопостачання та водопостачання. Тобто це очевидна маячня, це не узгоджується з природою відповідних правових відносин. Тому, так, має бути адміністративна відповідальність за порушення правил паркування транспортних засобів, але не за несплату вартості послуг. За це має бути пеня або штраф, а не адміністративна відповідальність. Тому прошу прибрати оцю частину. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, визначаємося по 50 поправці народного депутата Левченка. Комітет її відхилив.

Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, законопроект пропонує притягувати до відповідальності осіб за порушення будь-яких правил паркування транспортних засобів, зокрема, мова іде про власні правила кожного майданчика. Це може призвести до притягнення до відповідальності осіб за будь-яке недотримання затверджених на окремому майданчику правил. З метою недопущення зловживання з боку суб'єктів господарювання, які утримують майданчики на сьогодні, пропонується деталізувати зміст відповідних норм, які визначають склади адміністративних правопорушень у цій сфері. Крім того, проект пропонує визначати штрафну санкцію за порушення правил паркування транспортних засобів у вартостях однієї години послуги користування майданчиком. Тому, на нашу думку, такі санкції доцільно застосовувати саме до несплати вартості користування майданчиком. Для інших порушень більш доцільним є визначення санкцій через неоподатковані мінімуми доходів громадян. Прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміла ваше роз'яснення. Поправка номер 53 народного депутата Семенухи, яку комітет відхилив, ставиться на голосування.

42 голоси. Не набирає необхідної кількості. Наступна, 56-а, Помазанов. Не наполягає.

Не наполягаю, пані Ірино. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я почула. Я далі шукаю вже невраховані поправки. Дуже дякую. 96-а. Помазанов. Не наполягає.

Ми рухаємося по поправках, колеги. Голубов, 131-а. Не наполягає. Помазанов, 134-а. Не наполягає. Чижмарь, 147-а. Не наполягає. Семенуха, 145-а. Будь ласка. Бачу, бачу я. Пролистала цю сторіночку. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, цією правкою… мова йде про повернення евакуйованого за порушення автомобіля. Так згідно проекту закону віддати евакуйований автомобіль можуть, крім власника, також особі, яка в момент фіксації правопорушення фактично керувала цим транспортним засобом. Тобто, можливо, й порушнику. Навіть якщо він викрав це авто. Вимогу пред'явити при поверненні транспортного засобу які-небудь документи, довівши право володіння або автомобілем у законопроекті, на жаль, не передбачено. Достатньо сплатити штраф. Тому я прошу пояснити доповідача, як… чи не буде зловживань через цю прогалину. Тому я й пропоную внести до проекту закону умови повернення автомобіля такій особі - необхідність пред'явлення відповідних документів, які підтверджують, що вона, справді, володіє та користується цим транспортним засобом на законних підставах. Дякую. Прошу прокоментувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, пане Антоне, прокоментуйте. 145-а поправка. І арешт транспортного засобу і його повернення. На сьогодні вважається, що якщо машина не є в розшуку, і власник машини дав цю машину, наприклад, я даю вам, то можете нею користуватися лише, якщо у вас є водійські посвідчення та технічний паспорт. Якщо ви зробили порушення правил паркування або стоянку, то це все ж таки малозначне адміністративне правопорушення. Якщо ви заплатили штраф, то ми не бачимо проблеми вернути саме цю машину вам. Ми почули роз'яснення комітету. І за наполяганням народного депутата Семенухи ми ставимо на голосування поправку 145 народного депутата Семенухи, яку комітет відхилив. Прошу голосувати, визначатися залу. 62 голоси. Не набирає необхідної кількості. В основному у нас залишаються поправки народного депутата Помазанова. Пане Помазанов, ви наполягаєте? Не наполягаєте, так. Є поправки пані Олени Сотник. Вона теж не наполягає. Пані Оксана Продан теж не наполягає. Пан Колєсніков теж не наполягає. Будемо шукати поправки колег, які наполягають на своїх зауваженнях. Юрій Береза, поправка Юрія Берези номер 254, не наполягає.

Зараз, дві хвилини, колеги. Ми працюємо по поправкам дуже ретельно. Не тисніть на трибуну і на президію цілий день сьогодні. Що ж це відбувається? Що ж це відбувається таке в останній робочий день?

Поправка номер 258 народного депутата Помазанова. А колег тим часом я прошу повертатись до сесійної зали. Тому що "Опозиційний блок", ось, вимагає голосувати негайно. Ми зараз повернемося всі до зали і будемо голосувати

Це перший момент, про який я вже говорив, про так званих інспекторів, які будуть мати, як на мене, величезні права для того, щоб штрафувати, евакуйовувати, ну, власне, накладати стягнення таким чином на власника транспортного засобу, навіть не на кермувальника, а на власника транспортного засобу. І друге питання концептуальне. Я пропонував у цьому законі своїми правками все ж таки збільшити також відповідальність і для операторів, які будуть забезпечувати організацію паркування. Але, на жаль, комітет цю правку не врахував. Як на мене, ця правка потребує врахування, оскільки, якщо парковка не обладнана відповідними пристроями для оплати, не обладнана відповідними шлагбаумами, то відповідний оператор він повинен нести відповідальність у збільшеному розмірі, не у такому, як зараз до другого читання пропонується. Дякую. Прошу проголосувати. Дякую вам за роз'яснення. Колеги, за наполяганням народного депутата Помазанова ми ставимо на голосування 258 поправку. Це народного депутата Помазанова, вона не врахована комітетом, але зала має визначитися. Прошу голосувати.

61 голос. Не набирає необхідної кількості. Наступна поправка 262 народного депутата Білоцерковця. Будь ласка, мікрофон увімкніть йому. Прошу поставити 262 поправку на голосування на підтвердження путем рейтингового голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я хочу сказати, що ця поправка стосується правил порушення, правил зупинки і стоянки, і комітет її відхилив. Тому не можемо ставити її на підтвердження і на рейтингове голосування, а просто на голосування. Це поправка народних депутатів Білоцерковця і Ар'єва, і зараз ми просто на вимогу авторів ставимо її на голосування. Колеги, прошу голосувати. Визначатися.

підтримана. 53 голоси віддали за неї тільки. Тому відхиляється ваша поправка, колега. 278-а народного депутата Помазанова поправка. Наполягаєте? Не наполягаєте. Шановні колеги, по суті, ми завершуємо з вами зараз уже обговорення цього законопроекту. Зараз поправка вже у нас 304. Береза Юрій не полягає. Я прошу повертатись до сесійної зали, в нас залишилося буквально дві поправки. Колеги, ми завершили розгляд поправок, тому що комітет, за що ми йому дуже дякуємо, ретельно попрацював над поправками, дуже ретельно і, по суті, всі або враховані, або не є принциповими і концептуальними. Зараз ми надаємо слово Антону Геращенко представнику профільного комітету, який доповідав законопроект про парковки до другого читання. Просимо підсумувати наше обговорення. І також ми дуже просимо, щоб ми не загубили цей важливий законопроект,

Секретаріат Верховної Ради теж запросити депутатів в зал. Була дуже тривала професійна робота комітету по підготовці цього законопроекту. Узгоджено більшість правок, і попередні політичні консультації продемонстрували, що даний закон підтримують усі фракції парламенту. Наголошую, усі, особливо зараз, коли ми бачимо на вулиці снігопади, це питання важливе, особливо для великих українських міст і міста Києва. Тому я прошу всіх відповідально підійти до цього голосування, відставити в бік будь-які політичні моменти і прошу всіх зайти в зал, через дві хвилини відбудеться прийняття рішення. Будь ласка, всіх запрошую в зал. Антон Геращенко, будь ласка, одна хвилина. Шановний український народе, шановні народні депутати, шановний головуючий, шановні представники засобів масової інформації! Я хочу, перше, подякувати всім громадським активістам, які долучалися до розробки цього закону, всім народним депутатам, всім головам фракцій, всім мерам міст, які хочуть зробити наші міста європейськими, розвинутими і такими, в яких корки на дорогах будуть виключенням, а не правилом, яке це зараз. У мене на руках лист, підписаний керівництвом Асоціації міст України на засіданні. На з'їзді міст України 324 керівника великих міст, поселків, селищ України підписали лист до Верховної Ради з проханням підтримати цей закон. Це все є наші виборці. Прийняттям цього закону ми робимо, дійсно, революцію у сфері управління автотранспортом в питаннях паркування та його зупинки в містах нашої країни. Прошу всі фракції без виключення, цей закон не є політичний, цей закон, який потрібен для того, щоб наші міста стали європейськими, так і процвітаючими. Дякую за увагу і прошу всіх підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за доповідь, за роботу, пане Антон. Ви можете зайняти своє робоче місце. Це було потужно. Дякую. Дякуємо. І, таким чином, ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх зайняти робочі місця, я прошу дуже уважно брати участь в голосуванні. Отже, колеги, ми переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування в сфері паркування транспортних засобів (№ 5364), за пропозицією комітету ставлю на голосування в другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу підтримати українські міста, прошу підтримати українських громадян, прошу підтримати 5364 в другому читанні та в цілому. Голосуємо, колеги! Уважно! Кожен голос. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. За-237 Закон прийнято, колеги. Отже, зараз надійшла… Зараз, колеги, одну хвилинку. Спочатку, як ми домовлялись, я поставлю ще раз пропозицію включення в порядок денний сесії лишень одного законопроекту. Це є проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансування діяльності громадських об'єднань та використання міжнародної технічної допомоги (6675). Лишень включення в порядок денний сесії, сьогодні ми його розглядати не будемо, це лишень дасть змогу комітету його розглянути. Отже, я прошу змобілізуватись, сконцентруватись і я прошу підтримати включення в порядок денний сесії 6675. Прошу проголосувати і прошу підтримати включення в порядок денний сесії. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати.

За-119 Рішення не прийнято. І, таким чином, зараз я оголошую заяву від двох фракцій: від фракції "Батьківщини" і фракції "Самопомочі". Але вони готові замінити перерву на виступ. Отже, три хвилини. А потім календарний план, колеги. Я прошу не розходитись, після виступу буде розгляд питання "Календарний план". І хто від двох фракцій буде виступати? Березюк Олег, три хвилини. Будь ласка, виступ від трибуни. Після того календарний план. Прошу не розходитись. 16:35:27 БЕРЕЗЮК О.Р. Вельмишановні пані і панове, поки олігархи спокійно не тільки ходять по країні, а розграбовують український бюджет цинічно, поки їхні васали не тільки поза межами цього залу, але в тому числі в цьому залі, спокійно ходять, плюють в очі і кажуть, що дощ падає, поки ніхто не покараний з тих, хто завів в Україну війну, але хлопці і дівчата, які повстали проти свавілля, деспотії і корупції, сьогодні в тюрмах і не один. Сьогодні був заарештований і відправлений в Харків із Запоріжжя голова обласної організації "Самопоміч" в Запоріжжі. Поїхав в Запоріжжя він… Це про себе. При цьому, що в Запоріжжі і на сході повна деспотія і тиранія тих, хто нищив і нищить українську державу. Чому в Харків, нам повідомили вже тепер з внутрішніх джерел. Тому що Харків безапеляційно виконує всі інструкції Банкової. А Банкова, президентська Адміністрація, саме в цій справі, абсолютно політичні вмотивовані, сказала: посадити. Де? У Харкові, тому що там виконають це доручення. Цією операцією особисто керує заступник СБУ Демчина. Цією операцією особисто займається Генеральний прокурор. Чому? Бо це операція найважливіша, дискредитації тих, хто бореться проти тиранії і свавілля. Ми всі готові стати перед судом, справедливим судом. Але не судом, який керується тими, хто обкрадає українську державу і кидає її у війну. Я думаю, настав час сказати вам "ні". Проти людей в Запоріжжі протягом року вчинилося знущання і тиск, вони вистояли волею господньою і підтримкою людей. Де? В Запоріжжі. Але деспотія Запоріжжя їм не пробачить, і тому вдалися до шантажу з використанням найвищого органу в державі адміністративного Адміністрації Президента. Це ганьба, і ми ніколи не піддамося на це, ви нас не застрашите, а навпаки зберете навколо нас людей, які у відчаї дадуть відсіч тим, хто руйнує українську державність. Слава Україні! Дякую. І наступна заява від двох фракцій: "Народного фронту" і Радикальної партії – вони теж готові замінити перерву на виступ від трибуни, і це радує. І запрошується до виступу Олег Валерійович Ляшко і його фракція. Будь ласка, колеги, підходіть. Три хвилини, час для виступу, будь ласка. Внаслідок падіння курсу гривні до долара мільйони українців, знецінюються їхні заощадження, зарплати, пенсії. Гривня падає через бездіяльність Нацбанку. Через те, що Нацбанк проводить політику фактичного обкрадання кожного українця. Кому весело у цій парламентській залі, підіть у магазин і подивіться, скільки коштують крупи, молоко, яйця – підіть на базари. Українці зараз не можуть накрити передноворічний чи передріздвяний стіл, тому що ціни на все скажено ростуть. У цей час голова Національного банку Гонтарева сім місяців перебуває у відпустці. Совість дозволяє їй перебувати у відпустці. Замість того, щоб прийти до парламенту, прозвітувати про свою роботу і розказати українцям, що Національний банк, що влада робить для того, щоб захистити зарплати, пенсії, заощадження українців. А не обкрадати їх. Ми вимагаємо невідкладно до парламенту завтра голову Нацбанку Гонтареву із звітом про ситуацію на валютному ринку. Із звітом про те, що робить Національний банк, щоб дати можливість кредитувати національний бізнес, щоб зберегти заощадження українців, щоб не дати інфляції пограбувати знову у штучний спосіб мільйони людей, коли одиниці тих, хто при владі набивають кишені за рахунок зубожіння мільйонів українських громадян. Ми вимагаємо від Президента Порошенка невідкладно внести подання до Верховної Ради про звільнення Гонтаревої з посади голови Національного банку України, а так само внести подання на призначення голови Національного банку України. Не може бути так, коли інфляція з'їдає заощадження усіх громадян України, Президент мовчить, а голова Національного банку у відпустці. Це нечесно, це аморально, це безвідповідально перед людьми, і це нечесно перед кожним українцем. Я вимагаю від влади діяти, захистити зарплати, пенсії, заощадження. Захистити людей від інфляції, від обкрадання, від зубожіння і діяти, діяти. Кадрові питання. Призначення голови Нацбанку нового, зниження облікової ставки по кредитах, доступні кредити для національного бізнесу для того, щоб розвивалась наша економіка, а не зубожіли через бездіяльність влади і бездіяльність Президента. Ми вимагаємо від Президента, від влади, припинити обкрадати українців і захистити людей, якщо вони на це здатні. Якщо ні, тоді для чого вони нам треба. Дякую за увагу. Отже, колеги, два виступи відбулись. Наступне питання – організація роботи Верховної Ради України. Це проект Постанови про календарний план проведення восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання. Це питання організації роботи Верховної Ради України. провести запис… Спочатку проголосувати, підтримати розгляд цієї постанови за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, прошу підтримати. Прошу підтримати, це розклад пленарних засідань наступних… Скорочена процедура, щоб ми годину на це не тратили. Прошу підтримати, прошу проголосувати скорочену процедуру. Будь ласка, прошу підтримати. Це розклад на наступний пленарний період. Голосуємо.

І я запрошую до доповіді… запрошую до доповіді першого заступника голови Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради Пинзеника Павла Васильовича. Будь ласка. Шановний Голово! Шановні народні депутати України! Пропонується на ваш розгляд проект Постанови про календарний план проведення восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання за реєстраційним номером 7423. Підготовлений проект відповідно до вимог частини першої статті 83 Конституції і статей 10, 19 Регламенту Верховної Ради України і з урахуванням святкових і неробочих днів, визначених статтею 73 Кодексу законів про працю, а також графіку проведення чергових сесій Парламентської асамблеї Ради Європи з 23 по 27 квітня і з 25 по 29 червня 2018 року. Проектом пропонується розпочати восьму сесію 6 лютого і завершити 20 липня 2018 року, 13 липня оголосити про час закриття сесії. На час проведення сесій відводяться для пленарних засідань Верховної Ради 12 тижнів; для роботи в комітетах, комісіях, фракціях, групах – 7 тижнів; для роботи народних депутатів з виборцями – 5 тижнів; для "годин запитань до Уряду" – 12 годин. Також інформую, що проект календарного плану проведення восьмої сесії було надіслано всім депутатським фракціям і групам та керівництву Апарату Верховної Ради для розгляду, надання пропозицій. Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти проект постанови 7423 за основу і в цілому. І водночас керівництвом депутатських фракцій пропонуються зміни до зазначеного проекту, а саме, у лютому тижні з 19 по 23 передбачити для роботи народних депутатів з виборцями замість проведення пленарних засідань, а тиждень з 26 лютого по 2 березня передбачити для проведення пленарних засідань замість роботи з виборцями. З урахуванням цих змін прошу підтримати. Дякую, колеги. Отже, я хочу нагадати, що я озвучив пропозицію від парламентської делегації в ПАРЄ. Вона звучить так: "У зв'язку із участю делегації Верховної Ради України у сесії Парламентської асамблеї Європи, відповідно до частини другої статті 19 Регламенту, пропоную внести зміни до календарного плану проведення сьомої сесії Верховна Рада України восьмого скликання та передбачити в тиждень з 22 по 26 січня 2018 року роботу народних депутатів в комітетах і фракціях". Я поставлю на голосування з цією пропозицією. І ще даю Артуру Герасимову слово для виступу. Будь ласка, Артур Герасимов, дві хвилини. І переходимо до голосування, прошу всіх зайти в зал і приготуватися до голосування. Шановні колеги, прохання підтримати всіх календарний план наступної сесії, але з урахуванням однієї поправки. Другий пленарний тиждень лютого перенести на один тиждень вперед. Дякую. Колеги, далі. Гусак від "Опозиційного блоку".

Шановний Голово! Шановні колеги! Шановні українці! Що зараз відбувається в залі? Нам фактично пропонують скасувати один пленарний тиждень у січні. Шановні колеги, Верховна Рада Рада України і так працює дуже мало і, на превеликий жаль, дуже неефективно. Я розумію, що всі ми хочемо, це нормальна людська якість, працювати менше. Але десятки важливих законопроектів – економічних, соціальних – ця Верховна Рада просто не встигає розглядати. І нам зараз пропонують відмовитися від ще одного пленарного тижня. І це ж саме стосується і календарного плану наступної сесії. Має бути більше пленарних тижнів. І, шановні колеги, український парламент, ми вважаємо, має складати свій графік, виходячи з інтересів, передусім, українського народу і того, що потребують українці. І вже на другому місці має бути бути відвідання різних парламентських асамблей, консультацій з партнерами і так далі. Ми не маємо до них прив'язуватися. Тому фракція "Опозиційного блоку" не буде голосувати за цю постанову. ГЕРАЩЕНКО І.В. Дякую. Поки колеги вивчають уважно календарний план, просто скажемо звідки виходить ця пропозиція. Справа в тім, що з 22 січня розпочинається сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, де буде розглядатися… Я ж про це говорю. Мене просто трошечки якраз підтримують в даному випадку мої колеги з "Батьківщини". З 22 січня розпочинається сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, де будуть розглядатися два принципових для України питання. В тому числі і тих, які дуже важливі для фракції "Опозиційного блоку". У вівторок, в цей сесійний день, будуть розглядатися дебати, резолюція про гуманітарну ситуацію на Донбасі. І ця резолюція для нас є дуже важливою. Так само в цей день буде розглядатися резолюція про мовні питання в країнах Східної Європи. І очевидно, що в першу чергу мова знову-таки буде йти про Україну, про питання нашого Закону "Про освіту" і цю мовну статтю. І це буде друга резолюція після розглянутої в жовтні. На сьогодні в делегації українській від парламенту до Ради Європи включено 24 народних депутати. Це достатньо багато. І до речі, 12 з них від опозиції. І було бачення, що враховуючи оцих три ключових питання, особливо резолюцію про гуманітарну ситуацію на Донбасі, ми маємо зараз провести дебати, як правильно зараз зробити нашу нашу роботу в січні. Ось, про що йдеться. Ось, про що йдеться. Ні, це ж було роз'яснення. І давайте шукати вихід з цієї ситуації. Дякую. Отже, колеги, обговорення завершено. Я прошу всіх уваги. Вноситься тільки одна правка. Пане Артур Герасимов, пане Артур, я прошу уваги. Депутати звернули увагу на те, що якщо ми перенесемо тиждень 19-го вперед, це буде підряд майже три тижні. Тому пропозиція полягає в тому, щоб в лютому було перших два тижні перенести не вперед, а назад. Підтримується така позиція? Ми 6-го починаємо і в лютому два тижні одразу, так. Приймається. Приймається. Колеги, увага!

Шановні колеги, ідуть дуже конструктивні обговорення календарного плану на наступний рік, так, щоб був час і на роботу в сесійні тижні, і робота у комітетах, і, звичайно, робота в округах, і щоб підряд не було, три сесійних тижні тижні не було, щоб була перерва для роботи в округах. Буквально кілька хвилин. Емоційні консультації у президії і ми вийдемо на правильний результат. Отже, колеги, зараз головне йде питання: чи лютневий третій тиждень перенести на тиждень вперед чи тиждень назад. Зараз ця дискусія завершиться, і ми поставимо на голосування. Будь ласка, 30 секунд. Я прошу заходити у зал і зайняти робочі місця. Отже, колеги, я першою поставлю пропозицію голови фракції БПП Герасимова.

Отже, колеги, я поставлю пропозицію, яку озвучив Артур Герасимов. Щоб ми третій тиждень лютого зробили сесійний тиждень четвертим лютого. Одна зміна лишень, одне перенесення на прохання "Блоку Петра Порошенка". Я прошу зайняти робочі місця і я поставлю з пропозицією, яку озвучив під стенограму Артур Герасимов. Прошу змобілізуватись, прошу підтримати, колеги, цю пропозицію і прошу зайняти робочі місця. І я ставлю на голосування проект Постанови про Календарний план проведення восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання з поправкою, яку я оголосив під стенограму про передбачення тижня з 22 по 26 січня роботу народних депутатів в комітетах і фракціях, а також пропозицію, яку озвучив Артур Герасимов під стенограму за основу і в цілому. Колеги, прошу проголосувати, прошу підтримати, це організація нашої роботи. Прошу підтримати, прошу проголосувати з поправкою Герасимова. Прошу підтримати. Голосуємо уважно кожен голос. Прошу підтримати. Голосуємо!

Це узгоджена позиція, яку всі узгодили. Отже, я прошу зайняти робочі місця і ще раз поставлю на голосування. І, колеги, прошу всіх змобілізуватись. Прошу по фракціям показати. Усі фракції голосують. Колеги, прошу змобілізуватись, прошу зайняти робочі місця. І я ставлю ще раз на голосування проект Постанови 7423 з поправкою, яку озвучив я під стенограму, і з правкою Артура Герасимова, яку він озвучив під стенограму, за основу і в цілому. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Колеги, будь ласка, кожен голос, прошу підтримати. Голосуємо. Це узгоджена позиція, яку узгодили тут щойно. Прошу підтримати, голосуємо. Прошу підтримати. Чотири голоси. Я поставлю ще раз, колеги. Будь ласка, займіть всі робочі місця, чотири голоси не вистачило. Будь ласка. Зайдіть, будь ласка, в зал. Отже, колеги, змобілізувались? Будь ласка, кожен голос. Я не знаю, в чому це є узгоджена позиція, яку ми щойно всі разом узгодили, це організація роботи Верховної Ради України, це прохання нашої делегації в ПАРЄ. Невже ж ми хочемо зірвати роботу нашої делегації, міжнародну діяльність України. Колеги, будьте відповідальними під час голосування. Будь ласка, займіть робочі місця Я ще раз ставлю 7423 з поправками моєю і Герасимова за основу і в цілому. Я прошу підтримати, колеги, прошу всіх голосувати і підтримати. Голосуємо. Прошу всіх підтримати. Прошу підтримати міжнародну діяльність і календарний план. Прошу голосувати. Голосуємо, колеги, прошу підтримати. 16:57:23 в залі) Колеги, я ще раз поставлю. Будь ласка, зайдіть в зал, займіть робочі місця. (Шум Будь ласка, займіть місця, два голоси. Займіть, будь ласка, місця. Я бачу. Будь ласка, займіть робочі місця. Отже, я ще раз ставлю 7423 з поправкою, яку під стенограму озвучив Герасимов і я. І, колеги, прошу всіх, два голоси, змобілізуватись. Прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги. Отже, колеги, голосуємо, прошу підтримати. Підтримайте делегацію в ПАРЄ, підтримайте організацію роботи Верховної Ради. Прошу проголосувати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. За-229 Рішення прийнято. Оце в нас займає найбільше часу, колеги, суперечки і добігання до карток. Колеги, зараз, увага! Наступний проект закону, який стоїть по порядку денному, це проект Закону про безпечність та гігієну кормів (2845). Тут всього три відхилених правки. Це законопроект, який є одночасно законопроектом, необхідним для євроінтеграції, що ми наголошуємо на кожній Погоджувальній раді. Тому я прошу не розходитись, тут всього три відхилених поправки.. Я запрошую до доповіді заступника голови Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Бакуменка Олександра Борисовича. Прошу коротку доповідь і прошу авторів правок приготуватись. Шановний головуючий! Шановні народні депутати! На ваш розгляд пропонується проект Закону України про безпечність та гігієну кормів (реєстраційний номер 2845), підготовлений до другого читання з урахуванням окремих положень альтернативного законопроекту 2845-1. На відміну від ЄС сьогодні в Україні відсутнє спеціальне законодавство, що регулює виробництво та обіг кормів, тому прийняття цього законопроекту є важливим кроком як для вдосконалення національного законодавства України, так і для його гармонізації з законодавством ЄС. Законопроект про безпечність та гігієну кормів має на меті гарантування безпечності кормів під час їх виробництва, обігу та використання. Зокрема, він комплексно регулює питання гігієни виробництва кормів, гарантування безпечності кормових добавок через систему їх державної реєстрації, встановлює вимоги щодо простежуваності кормів та їх маркування, встановлює права і обов'язки операторів ринку кормів та повноваження органів виконавчої влади в цій сфері. Прийняття цього законопроекту дозволить, по-перше, забезпечити високий рівень безпечності кормів та харчових продуктів тваринного походження. Тобто посилить захист споживача від недоброякісних продуктів. По-друге, впровадження європейських вимог до виробництва та обігу кормів дасть змогу розширити експорт вітчизняних кормів та харчових продуктів тваринного походження на європейський і світовий ринки. з питань аграрної політики та земельних відносин на своєму засіданні розглянув доопрацьований законопроект. До законопроекту було подано 67 поправок, з яких враховано 48, враховано частково чотири, враховано редакційно 12, відхилено три поправки. Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України законопроект про безпечність та гігієну кормів, прийняти у другому читанні та в цілому як закон. Прошу підтримати рішення комітету. Дякую вам. Колеги, комітет провів настільки фахову роботу, що було відхилено всього три правки, і всі ці три правки народного депутата Кулініча. Зараз я надаю йому слово. І прошу не розходитися, бо голосування відбудеться буквально за кілька хвилин. А зараз включіть мікрофон для оголошення правок, народний депутат Кулініч, будь ласка. Шановні колеги, я наполягаю на 6 правці. Ця правка стосується визначення поняття "господарство". Ця правка носить тільки редакційний характер, по суті, в редакції першого читання відмежовується власник від будівель, споруд тощо, які йому належать. Тому пропонуємо цією правкою фактично поєднати власника з його майном. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже вам. Хочу сказати, що 6 правка була комітетом відхилена, але народний депутат Кулініч наполягає на голосуванні і тому я ставлю її на голосування. Хто підтримує 6 правку, прошу голосувати, комітет її відхилив, будь ласка.

можуть бути встановлені на рівні підзаконних актів. Це може призвести до вкрай негативної ситуації, тому що ми всі знаємо як повільно у нас розробляється підзаконка. Тобто закон вступить в дію, але працювати не буде. Тому я наполягаю саме на цій правці. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 31 правка була відхилена комітетом, але народний депутат Кулініч наполягає на голосуванні. Тому я ставлю на голосування. Хто підтримує, прошу голосувати, комітет її відхилив. Будь ласка. За-86 Рішення не прийнято. І на тому ми завершили обговорення правок, колеги, і переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх зайти в зал, зайняти робочі місця і приготуватись до голосування. Голови фракцій запросіть депутатів в зал, будь ласка. Дуже вам дякую за доповідь Олександр Борисович, ви можете теж займати робоче місце, приготуватись до голосування. І, колеги, прошу займати робочі місця. І я ставлю на голосування проект Закону про безпечність та гігієну кормів (№ 2845) в другому читанні та в цілому. Це євроінтеграційний закон, тому прошу всіх голосувати уважно і прошу підтримати 2845 в другому читанні та в цілому. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати.

Колеги, зараз поставлю на повернення. Я прошу заходити в зал, займати робочі місця, я зараз поставлю на повернення.

Колеги, я прошу заходити в зал і наголошую, ми кожного тижня на Погоджувальній раді наголошуємо на тому, що ми не виконуємо план законів по євроінтеграції. Я прошу всіх зайняти робочі місця і приготуватись до голосування. Давайте, поки заходять депутати, Іонова, одна хвилина. Будь ласка, з трибуни. Колеги, заходіть в зал… Є тільки Комітет з євроінтеграції. Шановні колеги, я би дуже просила підтримати даний законопроект над ним дуже довго працювали, це одне з наших зобов'язань по Угоді про асоціацію тобто це дуже важливий, на нього чекають і також наші аграрії. Я би дуже просила, у нас був спільний комітет… наш євроінтеграційний спільно з Комітетом аграрної політики, і тому ми над ним дуже довго всі працювали, віддали дуже багато часу. Я вас прошу всіх зосередитись і проголосувати. Дуже дякую. Отже, колеги, я дав слово, тому що по Регламенту голова Комітету з євроінтеграції має право виступити, коли є розгляд закону, який відноситься до євроінтеграційних. Це не обговорення по фракціях, це є Регламентом передбачено право виступити представнику Комітету з питань євроінтеграції. Отже, колеги, зараз я поставлю на повернення. Я прошу максимально змобілізуватися і прошу в тих законах, де йдуть наші зобов'язання перед європейськими партнерами, дуже відповідально голосувати. І я прошу всіх зайняти робочі місця, і я ставлю пропозицію повернутись до розгляду проекту Закону про безпечність та гігієну кормів (№ 2845). Прошу проголосувати і прошу підтримати. Я прошу, колеги, зайняти робочі місця. Бачу, заходять в зал. І сзади стоять колеги, запросіть їх до карточок. Отже, займайте робочі місця. Готові, так? Я ставлю пропозицію повернутися до проекту Закону про безпечність та гігієну кормів (2845). Прошу проголосувати, прошу підтримати євроінтеграційний закон. Будь ласка, голосуємо, колеги, уважно, кожен голос, дисципліновано голосуємо. Голосуємо, колеги, прошу підтримати. За-234 Повернулися. І тепер я сталю проект закону 2845 в другому читанні та в цілому. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо.

Колеги, обговорення завершене. Колеги, вибачте, обговорення завершено. Зараз йде голосування. Ви не мене агітуйте – агітуйте тих, хто не голосує. Отже, колеги, я ще раз поставлю на повернення. Обговорення завершено. Я дав голові Комітету євроінтеграції, виходячи виключно з тої регламентної норми, що це є право Комітету з питань євроінтеграції. Обговорення завершено, колеги. Отже, я ще раз ставлю пропозицію повернутися до розгляду проекту Закону про безпечність та гігієну кормів (2845). Прошу проголосувати за повернення. Якщо не буде голосів – повернемо в комітет на доопрацювання. Прошу голосувати. Прошу підтримати. За повернення прошу голосувати. За-241 І я ставлю проект Закону 2845 в другому читанні та в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Кожен голос має значення. Уважно! Голосуємо. Прошу підтримати. За-229 Закон прийнято. Колеги, наступний закон теж євроінтеграційний. Це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі". Тут теж всього кілька правок відхилених, тому я прошу не розходитися. Тим більше це закон, який буде представляти великий реформатор в парламенті Іванчук Андрій Володимирович. Ми переходимо до проекту Закону 4738-д про публічні закупівлі. І я запрошую до доповіді голову Комітету з питань економічної політики Іванчуку Андрія Володимировича. Будь ласка, до доповіді. Прошу підтримати.

Шановний пане Голово! Шановні народні депутати! На ваш розгляд вноситься законопроект 4738-д в другому читанні. проінформувати, що до даного законопроекту на етапі другого читання надійшло 43 поправки, 26 з них враховано, 18 відхилено,і даний законопроект є збалансованим, і дуже хотілося, щоби ми його прийняли. Мова йде про те, що у нас на сьогоднішній день всі публічні фінанси…не здійснюється ніякий моніторинг, і нам цим законопроектом запропоновано передати функцію моніторингу за публічними фінансами державній аудиторській службі. Механізм, який прописаний в законопроекті, він дуже збалансований, європейський. Це дасть можливість і там як парламенту, який здійснює функцію контролю, отримувати доступ до інформації, потім дасть можливість започаткувати практику моніторингу попередження всяких зловживань в сфері публічних фінансів. неможливо, щоб така велика частина державного бюджету, це порядка майже 30 відсотків, які направляються в сектор публічних державних фінансів, щоб абсолютно ніхто не здійснював контроль за втрачанням цих коштів. Тому я прошу підтримати даний законопроект в редакції комітету в другому читанні та в цілому. Дякую. Дякую. Отже, переходимо до правок. Тут всього кілька правок відхилених. Тому я прошу бути всіх на місцях і я буду, як завжди, зачитувати правки, які відхилені. 1-а, Семенухи. Не наполягає. 3-я. Не наполягає. 7-а. Не наполягає. 14-а. Наполягає. Будь ласка, Гусак, народний депутат.

цей термін міг бути продовжений за рішенням керівника відповідної служби на 10 днів. Прошу поставити цю правку на підтвердження і не підтверджувати її. Чому, я поясню пізніше у своїх виступах по наступних правках. Андрій Володимирович, яка буде ваша позиція авторитетна? 17:14:21 ІВАНЧУК А.В. Ми надаємо право до 10 днів, шановний народний депутат. І ми врахували поправку Кошелєвої, щоб до 10 днів мали право на продовження. Я не розумію. Ви не звертались до нас і в комітет не приходили, щоб ми якось переглянули інший термін. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, Андрій Володимирович, ви просите зал підтримати поправку, підтвердити 11-ту? Я прошу 11 поправку народного депутата Кошелєвої врахувати. Так, як це зробив комітет. І якщо народний депутат Гусак хоче її, ну, щоб завалити і зняти з тіла законопроекту, я прошу зал підтримати поправку 11. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, я наголошую. Ставиться на підтвердження 11 поправка. Зараз, Андрій Володимирович, проговоріть, я дам час. Колеги, її треба підтвердити, поправка Кошелєвої, тому треба зайняти робочі місця. І якщо ви підтримуєте комітет, її треба підтвердити. Тому я прошу зараз, колеги, зайняти робочі місця. Ведуться дебати під час голосувань, а зараз буде важливе голосування. Отже, комітет просить її підтвердити. Тому, хто підтримує комітет, прошу позитивно голосувати. Я ставлю Я ставлю на підтвердження поправку 11 народного депутата Кошелєвої. І комітет просить її підтвердити. І тому я прошу всіх прихильників закону, комітету і особисто Іванчука проголосувати "за". Прошу підтримати, колеги. Не виходіть із залу. Прошу проголосувати і підтримати. Прошу голосувати, прошу підтримати. 160, не пройшло. Отже, йдемо далі по поправкам. 14-а. Не наполягає. Наполягає, так? Будь ласка, Гусак, 14-а. 17:16:32 ГУСАК В.Г. Шановні колеги, шановний голово комітету, я подав 11 правок до цього законопроекту і я хотів би пояснити загальну логіку всіх цих правок. Перше. Корупція є дуже великою проблемою України, а особливо у державних закупівлях. Щороку українці через це втрачають десятки, а мабуть і сотні мільярдів гривень. Цим законопроектом пропонується надати широкі повноваження щодо моніторингу та перевірки закупівель новій організації – Державній аудиторській службі. Мої правки спрямовані на те, щоб зробити законопроект більш збалансованим, тобто щоб Державна аудиторська служба… А, і, до речі, ці повноваження, які їй надаються, вони дублюють повноваження інших державних органів. Я прошу поставити цю правку на голосування і підтримати її. А логіку я тоді продовжу пояснювати при наступній правці. Будь ласка, Андрій Володимирович. 17:17:40 ІВАНЧУК А.В. Шановний пане Голово! Шановний народний депутат Гусак! Ви своєю поправкою просите, якщо не оприлюднений висновок, щоб вважалося, що немає порушень. Ми її відхилили, тому що законом пропонується, що висновки повинні обов'язково бути оприлюднені, а якщо цього не відбулося, посадові особи повинні нести за це відповідальність. Тому ми її не врахували. Ми вважаємо, що в тілі закону більш краще прописана ця процедура неоприлюднення. Дякую. Комітетом поправка 14 не врахована, і я пояснив причину чому. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я ставлю на голосування поправку 14. Комітет її відхилив. Хто її підтримує, я прошу голосувати, будь ласка. Комітет проти.

Рішення не прийнято. І ми переходимо до наступної правки. Отже, 17-а. Не наполягає. 18-а. Не наполягає. 21-а. Не наполягає. 22-а. Не наполягає. 25-а. Не наполягає. 33-я, Гусак. Наполягає. Будь ласка, включіть мікрофон. 33-я. Будь ласка. 17:19:02 ГУСАК В.Г. Андрій Володимирович, повертаючись до попередньої дискусії. Було б дуже добре, дійсно, коли б в країні нашій виконувалися закони, і тоді б я цей механізм не пропонував. Але в нас, наприклад, голови Національного банку немає 7 місяців, і Президент має внести відповідну кандидатуру. Але він її не вносить. Так само ми будемо мати і ситуацію, коли буде оголошено моніторинг, проведено, а висновок не буде затверджено і ситуація буде зависати, і Державна аудиторська служба буде чекати, що ж їй запропонують і так далі. Так не має бути, бо на цей час закупівля не відбуватиметься. Тому і цю правку я теж прошу поставити на голосування та підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я тільки хочу наголосити, що тут зараз два Андрія Володимировича, і ви, звертаючись, уточняйте, до якого звертаєтеся Андрія Володимировича. я думаю, що ми можемо переходити до голосування. Я ставлю на голосування 33 поправку, яка комітетом є відхилена. Хто підтримує, прошу голосувати, За-62 Рішення не прийнято. Наступна. 34-а. Наполягає. Будь ласка, Гусак. Я хотів би продовжити. До чого інколи приводять такі ситуації. Я хотів би навести приклад ситуації, яка зараз склалася з портом "Маріуполь". треба весь час робити днопоглиблення, і минулого року провели днопоглиблення. Цього року НАБУ мало претензії до цього днопоглиблення, і цього року воно висловило свої претензії під час тендеру. В результаті по старому тендеру прийняти рішення не можна. Новий тендер не оголошено, бо справа не завершена, і через те днопоглиблення просто не роблять, і там знизили осадку. І у той час, як там будують Керченський міст і зменшують судна, які можуть проходити до Маріуполя, так би мовити, з гори, ми через власну недбалість зменшуємо цього осадку знизу. Так не має бути. І мої правки спрямовані саме на це, щоб такої ситуації не було. Прошу також підтримати цю правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я ставлю на голосування поправку 30. Це 5-а була чи 4-а? 35-а була. 35-а, так? 35 поправку. Комітет її відхилив. А, 36-а була, так? Уточніть. Це була… Прошу, Андрій Володимирович, яка щойно правка була?

За-74 Рішення не прийнято. Наступна правка, називайте яку. Будь ласка, включіть мікрофон. Гусак, будь ласка. І я ще хотів би, тут ми трошки перескочили. Я хотів би, оскільки, мабуть, правки, які підготувала пані Кошелєва, вони, дійсно, в закон, як правило, покращують. Я хотів би поставити на підтвердження правку номер 30 депутата Кіраля, в якій говориться, що ще мають під час перевірки закупівель, там має бути система перевірок електронних декларацій. Відверто кажучи, ну це тут ні до чого, і так у нас реєстр електронних декларацій працює не дуже добре. Так що прохання поставити на підтвердження правку номер 30. ГОЛОВУЮЧИЙ. Андрій Володимирович, будь ласка. Я розумію, що комітет підтримує дану правку. Поправка 30 народного депутата Кіраля була врахована в зв'язку з тим, що він пропонує забезпечити взаємодію електронної системи закупівель та електронної системи декларування. Але, якщо ми проти того, щоб суб'єкти, які підпадають під обов'язкове

не образили. Добре. Отже, я ставлю на підтвердження, комітет просить цю поправку підтримати. Колеги, я прошу змобілізуватись, і я прошу проголосувати за підтвердження 30 поправки. Прошу голосувати. Прошу підтримати. За-110 Рішення не прийнято. Отже, в нас була 35 правка.

і після того я вже закінчу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Приймається. Включіть дві хвилини. Ви назвете всі п'ять правок, і, якщо буде необхідність, я кожну з них окремо поставлю. Будь ласка, дві хвилини. 17:24:52 ГУСАК В.Г. Шановні колеги! Я знову хотів би наголосити, що мої правки були спрямовані на те, щоб зробити цей законопроект більш збалансованим. Бо зараз Державна аудиторська служба отримає широкі повноваження для того, щоб перевіряти закупівлі. І правки, які ми запропонували, мали зробити так, щоб Державна аудиторська служба моніторила закупівлі для того, щоб перемогти корупцію, а не для того, щоб її очолити. І щоб знову ж таки вони не мали можливості відкривати справи, відкривати моніторинг, а потім у невизначений термін чекати, що ж їм запропонують. Бо, на превеликий жаль, саме так у нас часто-густо працюють контролюючі органи, і в цьому ж і проблема, що поки немає висновку, поки поки немає рішення по старому тендеру, нічого не робиться, але і новий тендер не оголошується, і через це немає закупівель. А коли через це немає закупівель, ліків чи вакцин, то українці хворіють і вмирають. На жаль, ці правки, які ми підготували, не були враховані, тому за цей законопроект у другому читанні фракція голосувати не буде. Але, щоб заощадити час, решту правок моїх, оскільки їх все одно не підтримують, на голосування можна не ставити. Дякую дуже вам. Колеги, таким чином ми завершили обговорення. Я прошу всіх депутатів заходити в зал, приготуватися до голосування, я прошу і голів фракцій максимально мобілізувати депутатів. А зараз до заключного слова запрошую Іванчука Андрія Володимировича, будь ласка. Ваші поправки редакційні, ви хочете слова "державні закупівлі" (34-а, 35-а, 36-а, 39-а, 40-а) ви хочете замінити на слова "публічні закупівлі". Це не дасть можливості державі контролювати ті закупівлі, які були до прийняття Закону про публічні закупівлі. це формально юридично така редакційна правка, і комітет не врахував ваші поправки. І я дуже прошу вас, і вашу фракцію "Опозиційний блок" підтримати даний законопроект в другому читанні для того, щоб держава мала механізм моніторингу за публічними фінансами. Тому що це дуже велика частина державного бюджету України і вони повинні бути контрольовані. Я дуже прошу всі фракції і групи підтримати даний законопроект в другому читанні і в цілому. Дякую. Дякую. Обговорення завершено. Прошу всіх займати робочі місця. Андрій Володимирович! А, ви з карточкою тут. Колеги, я хочу наголосити, зараз кожен голос буде мати значення. Я прошу всіх займати свої місця. Хочу наголосити, що цим законопроектом запроваджуються найкращі світові практики контролю за державними закупівлями. Коли кожен тендер буде перевірятись від моменту оголошення до фактичного підписання договору. Це дуже важливий закон для публічності і прозорості закупівель. І я прошу всіх уважно голосувати, під час прийняття цього законопроекту і підтримати його. Будь ласка, заходіть в зал, займайте робочі місця, щоб ми не змушені були повертатись. Отже, переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших Законів України щодо здійснення моніторингу закупівель (№ 4738-д) за пропозицією комітету в другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Кожен голос, уважно, голосуємо, підтримаємо, колеги. Підтримаємо публічні закупівлі, прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги.

Я поставлю на повернення, прошу запросити депутатів в зал, прошу показати по фракціях. "Блок Петра Порошенка" – 87, "Народний фронт" – 58, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 21, Радикальна партія – 15, "Батьківщина" – 5, "Воля народу" – 2, "Партія Відродження" – 1. Колеги, переважна більшість фракцій підтримують даний законопроект, зараз просто треба запросити депутатів в зал, і я дуже прошу голів фракцій максимально змобілізувати народних депутатів. Зараз я поставлю на повернення. Я прошу всіх запросити в зал.

Готові? Колеги, можу ставити на голосування? Я зараз поставлю пропозицію на повернення і я переконливо прошу, уважно брати участь в голосуванні, і запросити депутатів у зал. Отже, колеги, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до розгляду Закону України "Про публічні закупівлі" (4738-д). І я прошу всіх уважно голосувати і всіх підтримати пропозицію повернення. Прошу голосувати, прошу підтримати. Колеги, уважно, кожний голос. Голосуємо, прошу підтримати. Прошу голосувати, прошу підтримати. За-217 Ще раз поставлю. Я почекаю, товариство. Я почекаю, будь ласка… Зайдіть, будь ласка, в зал. Я дуже прошу запросити депутатів у зал. Колеги, я прошу змобілізуватись, це є закони великої ваги. Це не тільки питання прозорості, це теж одне з наших зобов'язань євроінтеграції. Цей закон доповідав Іванчук Андрій Володимирович, що само по собі є важливим. Я прошу всіх уважно голосувати під час голосування. Колеги, будь ласка, приготуйтесь до голосування, змобілізуйтесь максимально. Я бачив, зайшло кілька депутатів, і запросіть в зал, колеги. Також допоможіть мені, пані Ганно, будь ласка. Отже, готові, так? Колеги, кожен голос буде мати значення, прошу приготуватися. І я ставлю ще раз пропозицію на голосування.

Отже, колеги, уважно, кожен голос, будь ласка, готуємося. І я ставлю на голосування пропозицію повернутися до проекту Закону "Про публічні закупівлі" (4738-д). Я прошу уважно всіх проголосувати і прошу підтримати, колеги. Уважно голосуємо, кожен голос має значення. Колеги, я зупиняю голосування. Ми дочекаємося поки Рибчинський займе робоче місце, зал почекає. Євген, Євген, ви готові? Зал почекає, нічого страшного, ми почекаємо всі. Готові, так? Я прошу проголосувати за повернення до проекту Закону "Про публічні закупівлі". Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, прошу підтримати. Прошу підтримати, колеги, голосуємо. Уважно, кожен голос. За-228 Повернулися. Будь ласка, лишайтесь на робочих місцях. І я ставлю проекту Закону "Про публічні закупівлі" (4738-д) в другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками, колеги. Я прошу підтримати, уважно кожного голосувати. Прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги. Голосуємо злагоджено, відповідально і згуртовано. Прошу підтримати, голосуємо, голосуємо.

А що відбувається, колеги? А що відбувається? Колеги, займіть робочі місця. Один голос, один голос. Колеги, займіть робочі місця. Я бачу, що не було Головка. Прошу всіх бути на місцях. Колеги, не жартуйте з тим. Антон, будь ласка. Я прошу всіх зайняти робочі місця. Я ставлю на голосування повернутися до Закону "Про публічні закупівлі", 4738-д і прошу усіх уважно голосувати. Прошу підтримати повернення до закону. Прошу проголосувати. Колеги, кожен голос… Уважно голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Я прошу відповідально голосувати. За-221 Давайте подивимося, а хто це бавиться з тим питанням. Колеги, 225 голосів! 225 голосів. 225. Отже, колеги, я ставлю ще раз пропозицію повернутися до проекту Закону "Про публічні закупівлі", 4738-д. Я прошу не жартувати з тим питанням і прошу підтримати, колеги. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Уважно, колеги! Кожен голос! Голосуємо. Прошу підтримати. Прошу голосувати. Уважно. Кожен голос! Голосуємо.

17:36:31 За-228 Повернулися. Тепер я ставлю Закону "Про публічні закупівлі" в другому читанні та в цілому. І колеги, не виходіть. Я прошу кожного зараз відповідально проголосувати. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. 4738-д за основу і в цілому з техніко-юридичними правками. Голосуєм. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Уважно! Голосуємо. Прошу підтримати. За-226 Закон "Про публічні закупівлі" прийнятий. Колеги, наступний наш закон… Не розходьтесь! Наступний закон теж... Колеги, давайте, увага! Є, нікуди не розходимось, працюємо, колеги. Лишилось ще 20 хвилин. Я прошу всіх лишатись на місцях.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 Колеги, я поставлю на рейтингове голосування. Я поставлю, увага, не виходьте з залу. Я ставлю зараз рейтингове голосування на предмет підтримки цього закону, щоб ми його не завалили. Отже, 7114-д, рейтингове голосування на предмет підтримки. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Так, це повторне друге читання. Колеги, не входить, так? Колеги, увага, я, колеги, зараз. Наступний у нас законопроект, наступний у нас є закон, це той, який ми вже пробували перенести, це 6141 6141 щодо сприяння залученню іноземних інвестицій. Рейтингове голосування. Хто підтримує розгляд 6141, він наступний, про залучення іноземних інвестицій? Рейтингове, рейтингове, рейтингове. Прошу проголосувати на предмет підтримки. Прошу голосувати. Прошу підтримати.

Колеги, наступний у нас проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт". Пригадуєте, попередній раз всі фракції, всі фракції його підтримували. Але я все одно спочатку проведу рейтингове голосування. Отже, на предмет підтримки наступного проекту Закону 6120 про фізичну культуру і спорт прошу підтримати, рейтингове голосування. Прошу голосувати, прошу підтримати. На предмет підтримки голосуємо, колеги. Культуру і спорт підтримаємо. За-189 І наступний. Колеги, увага! Наступний – 7338, це проект Закону про тимчасові заходи на період проведення АТО щодо відновлення можливостей розвитку малого та середнього бізнесу. Його підтримує весь зал. Його підтримують всі фракції у парламенті. І зараз я ставлю пропозицію, щоб ми перейшли до його розгляду. І ставлю пропозицію, щоб ми його розглянули за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Прошу голосувати за скорочену процедуру. Будь ласка, за скорочену процедуру прошу проголосувати.

За-197 І я запрошую до доповіді Єфімова Максима Вікторовича. Будь ласка. І підготуватись до співдоповіді Галасюк Віктор. 17:41:12 ЄФІМОВ М.В. Шановні колеги, три роки тому було прийнято рішення про встановлення мораторію на стягнення та штрафні санкції щодо договорів іпотеки та застави, а також заблоковано можливість укладання нових договорів для банків на території Донецької і Луганської областей. Тоді це рішення було своєчасним і обґрунтованим відповідно до ситуації на сході країни. На теперішній час виникає проблема отримання нових кредитів за договорами іпотеки, оскільки заборонено стягнення заставного майна за вищесказаними договорами, запроваджено на всій території проведення… на всій включно з тими районами, де на підконтрольній території відбувається відновлення інфраструктури та економіки. Ми пропонуємо відкрити можливості для переукладання договорів виключно для підприємців та тільки за їх бажанням.

підприємства Віктору Галасюку. Комітет розглянув цей законопроект і просить три хвилини часу для того, щоб відразу зачитати консолідовану позицію з поправками комітету. Я прошу всі фракції уважно слухати. Дякую. Шановні колеги народні депутати, цей законопроект 7338, по суті, розблокує можливості для кредитування бізнесу на підконтрольній території в зоні АТО. Це дуже важливий для

Члени Комітету промислової політики і підприємництва прийняли рішення проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" щодо відновлення можливостей розвитку малого та середнього бізнесу з використанням позикового на території проведення антитерористичної операції (реєстраційний номер 7338) внести на розгляд Верховної Ради та рекомендувати прийняти його в першому читанні за основу та в цілому як закон з техніко-юридичним опрацюванням та з наступними змінами. Прошу зафіксувати. Перше. Абзац 2 пункту першого розділу І викласти в наступній редакції. "Положення частини першої та частини другої цієї статті не поширюються на нарахування пені та (або) штрафів на основну суму заборгованості і зобов'язань за кредитними договорами та договорами позики, укладеними з юридичними особами і фізичними особами – підприємцями, місцем знаходження яких є територія проведення антитерористичної операції, крім населених пунктів згідно з переліками, передбаченими частиною четвертою статті 4 цього закону. Якщо такі договори укладені після 1 січня 18-го року або до яких після 1 січня 18-го року за погодженням сторін вносилися зміни в частині продовження строків виконання зобов'язань та (або) зменшення розміру процентів штрафних санкцій". Друге. Абзац другий пункту другого розділу І викласти в наступній редакції. "Положення частини першої цієї статті, крім зупинення дії статті 40 (у частині виселення мешканців житлових будинків та приміщень, переданих в іпотеку, щодо яких є судове рішення про звернення стягнення такі об'єкти) не поширюється не поширюється на нерухоме майно фізичних осіб - підприємців, юридичних осіб, суб'єктів малого і середнього підприємництва, місце розташування якого є територія проведення антитерористичної операції, крім населених пунктів згідно з переліками, передбаченими частиною четвертою статті 4 цього закону, оформлені в іпотеку з метою забезпечення виконання зобов'язань за договорами, укладеними після 1 січня 2018 року, або за договорами, до яких після 1 січня 2018 року за погодженнями сторін вносились зміни в частині продовження строків виконання зобов'язань та (або) зменшення розміру процентів, штрафних санкцій". Прошу підтримати. Дякую. Ви вклалися рівно в три хвилини. Я прошу записатися для обговорення від фракцій цього законопроекту. Прошу, колеги.

Олег Ляшко, Радикальна партія. Я хочу повідомити приємну, важливу новину для жителів Маріуполя. Учора за ініціативою команди Радикальної партії на уряді було прийнято рішення про затвердження проекту реконструкції залізничного переходу Камиш-Зоря-Волноваха. Це є надзвичайно важливе рішення, яке дасть можливість встановити сполучення залізничне з Маріуполем, оскільки внаслідок окупації частини Донбасу, Маріуполь фактично виявився без повноцінного залізничного сполучення із Україною і в першу чергу від цього страждає сама Україна. Тому що, наприклад, пропускна здатність вантажних перевезень через залізничний перехід

вивозити виготовлену продукцію, отже, виконувати зовнішньоекономічні контракти і приводити валюту в Україну. Рішення уряду, яке добилася команда Радикальної партії, про реконструкцію залізничного переходу, вартість якого під мільярд гривень, дасть можливість удвічі збільшити пропускну здатність, вантажні перевезення з Маріуполем. Отже, ми матимемо можливість забезпечити стабільну роботу підприємств у Маріуполі, робочі місця для жителів Маріуполя, збільшення експертної виручки, надходження валюти в Україну, і більше буде сплачено податків до місцевого, до державного бюджетів. Оце приклад, як треба захищати національні інтереси України, робочі місця для українців, зокрема, жителів Маріуполя і Донбасу, можливість зміцнення економіки і стабільна робота підприємств. З наступаючим Новим роком, дорогі маріупольці! Стабільної роботи, зарплати, миру і віри в Україну!

хтось взяв кредити і по кредитах можна не платити, парламент закону скасував зобов'язання по обслуговуванню кредитів. Яка реакція банків на це таке рішення? Абсолютно очевидно, вони перестають видавати кредити. А хіба ви чекали іншої реакції? Уявіть собі, що вам запропонували комусь дати кредит і в той же час закон передбачає можливість не погашати кредит. Зараз спробую знайти рішення з цієї ситуації. Розмежувати кредити старі і нові. Тобто, якщо кредити видані з першого числа, то у них виникають стандартні процедури. Це нічого не змінить, банки як не давали, так і не будуть давати, бо списали раз і спишуть і другий. Якщо ми хочемо вирішити проблему кредитування в районах, в яких проходить війна, ми мусимо скасувати ту базову норму закону. Я розумію проблеми, які виникають у багатьох позичальників, але вони мають вирішуватись в індивідуальному порядку в стосунках банку і кредитора. А прийняття цього закону нічого не вирішить, кредити як не давались, так і не будуть видаватись. Будь ласка, до слова запрошується Олександра Кужель від "Батьківщини". 17:49:56 КУЖЕЛЬ О.В. Шановні колеги! Шановний Віктор Михайлович Пинзеник! Я хочу нагадати, це світова норма, що, коли війна або у нас АТО, або землетрус, або щось інше, приймається рішення про форс-мажор, і люди, які втрачають житло, але взяли кредити і побудували бізнес. Вони мають можливості на списання цих грошей. Ми приймали закон вірний, тільки там, де йде війна, не може зараз людина, яка кинула все і поїхала, і зараз починає з нуля, відповідати по кредитам, які розбомбили росіяни. Цей законопроект дає зовсім інше, говорить, там, де немає війни, там, де ми звільнили території, де розпочалось життя, де люди почали бізнес, банки хочуть давати кредити. Але хочуть, щоб була записана норма, що на цій території, де немає війни, у них буде діяти загальна норма, яка сьогодні існує в країні про поверненню кредитів. І це є дуже важливе для оживлення економіки тих тих зон, які пройшли дуже тяжку ситуацію з цією війною. Дуже прошу всіх депутатів відповідально віднестись і проголосувати за цей законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, народний депутат Долженков від "Опозиційного блоку". Шановні громадяни України, шановні колеги! По-перше, ні про яке списання кредиту в цьому законопроекті ані в Законі України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" мова не йде. Мова йде про застосування пені та штрафних санкцій. Тобто банки як нараховували проценти за кредитами як щодо підприємств, які знаходяться на контрольованій, так і щодо підприємств, які знаходяться неконтрольованій території. Ні про яке списання мова не йде. Про що в цьому законопроекті йде мова? В цьому законопроекті йде мова про можливість не застосовувати той мораторій, той вимушений захід, який ми правильно прийняли, щодо тих договорів кредитних, які будуть укладені з 01.01.2018 року. Вікторе Михайловичу, при всій моїй повазі до вас, але ситуацію прийняття цього законопроекту виправить. І, дійсно, якщо ця зала, а це голосування буде лакмусовим папірцем відношення до підприємств Донбасу, відношення до його бажання відновити його економічний потенціал, ця ситуація виправить. Тому що є банки, які мають кредитний ресурс, які готові кредитувати, але через дію зазначеної норми вони не можуть цього зробити. Адже це створює сприятливі умови для не зовсім добрих отримувачів зазначених коштів отримувати вказані кошти. Оскільки діє мораторій на нарахування пені та штрафів, тобто цей законопроект розблокує кредитування та відновить економічне зростання Донбасу. Дякую. Дякую. Останній виступ, будь ласка, пан Шахов. Народний депутат Шахов від "Волі народу". І, перепрошую, і бачу, що ще Писаренко хоче - від "Відродження". Не всі змогли записатися, значить, у нас ще два виступи, всі бажаючі зможуть доєднатися до обговорення. Будь ласка, пан Шахов. 17:53:28 ШАХОВ С.В. Луганщина, 114 округ, Сергій Шахов. Шановні колеги, я закликаю до справедливості, це дуже важливий законопроект. Я закликаю всі фракції, щоб підтримали саме сьогодні Луганщину, Донеччину, Донбас, який мирний сьогодні і повинен розвиватися на рівні з всією країною. Малий та середній бізнес повинні розвиватися. Інвестор по винен заходити до Луганської, Донецької областей і не боятися, що сьогодні їм нададуть кредити,

Я дам, зараз буде заключний виступ і через 2-3 хвилини відбудеться голосування. Тому я прошу усіх народних депутатів зайти в зал. І прошу голів фракцій максимально змобілізувати особовий склад. Зараз заключний виступ, від "Партії "Відродження" Валерій Писаренко, будь ласка, дві хвилини. І заходіть в зал, колеги, через дві хвилини голосування. Дякую, шановний пане Голово. Хочу сказати, що ми будемо підтримувати такий законопроект і також хочу зазначити, що є ще більше ініціатив щодо підтримки людей, які залишилися сьогодні в скрутному становищі на територіях Луганщини та Донеччини. Крім того, ми говорили... ми говоримо про необхідність підтримки тих людей, які декілька років тому виїхали чи на навчання, чи на проживання сюди, і нам треба також підтримати їх у забезпеченні прав. Я маю на увазі студентів, які сьогодні не можуть після закінчення вузів перереєструватися в автоматичному режимі, тому що в гуртожитках їх вже не прописують, а повернутися їм нема куди. Нам потрібно врегулювати достатньо велику кількість питань, і я сподіваюся, що після зимових канікул ми повернемося не тільки до такого питання, а і до інших. Крім того, шановний пане Голово, ми рейтинговим голосуванням пройшли Закон 6141. Можливо, ми до нього повернемося, тому що це один із важливих законопроектів, який сьогодні допоможе залучати інвестиції в Україні. І я бачу, що якщо у нас буде 226, то можливо і цей законопроект ми сьогодні зможемо ще раз поставити на голосування і пройтись по ньому. Дякую. Пане Валерій, щоб його не поставити під ризик. Я провів рейтингове голосування, і там була надто велика недостача голосів, а лишається три хвилини до закінчення робочого дня. Давайте ми зараз максимально змобілізуємося. Займіть усі робочі місця, колеги. Прошу, припиніть дискусії, а займіть робочі місця. Колеги, хто в ложах знаходиться? Давайте завершимо сьогоднішній день позитивним голосуванням, який об'єднає зал. Будь ласка, готові? Готові, так? Переходимо до голосування. Обговорення завершене, і я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення АТО" щодо відновлення можливостей розвитку малого та середнього бізнесу з використанням позикового фінансування на території проведення АТО за основу і в цілому з редакції, яку озвучив під стенограму голова профільного комітету Галасюк з техніко-юридичними правками. Прошу голосувати, прошу підтримати 7338 за основу і в цілому. Голосуємо, колеги! Прошу підтримати. Уважно, кожен голос має значення. Прошу проголосувати. Голосуємо, прошу підтримати. Голосуємо.

Це тільки дасть можливість комітету його розглянути, колеги. Це голосування 6675 внесення змін до Податкового кодексу щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансування. Лишень включення в порядок денний сесії для того, щоб комітет міг розглянути. Ми його не будемо розглядати, а лишень включаємо в порядок денний сесії. Прошу проголосувати. Прошу підтримати включення в порядок денний сесії. Голосуємо, колеги! Прошу підтримати. За-133 Рішення не прийнято. І, колеги, таким чином ми сьогодні пройшли порядок денний непростий, але ми відкрили сьогодні можливість для підписання бюджету, для підписання Податкового кодексу, ми прийняли ряд важливих реформаторських законів. Але, на жаль, час вичерпався і ми не зможемо прийняти ще ряд важливих законів. Завтра, нагадую, у нас робочий день. О 10-й годині ранку я чекатиму всіх приміщенні Верховної Ради України для продовження нашої роботи. А зараз згідно з Регламентом вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Дякую, колеги. До побачення. До завтра.